Шановні колеги... Пузійчук, наполягаєте?

Закон "Про публічні закупівлі" направлений на те, щоб захистити ваші кошти, кошти платників податків з державного бюджету комунальних підприємств. Що сьогодні намагаються зробити цим законопроектом? Намагаються вас позбавити можливості відстоювати свої права. Якщо ви подаєте до Антимонопольного комітету і ви хочете оскаржити проведені тендери, то вас, шановні підприємці, сьогоднішня монобільшість починає називати "тендерними тролями". А фактично ви підприємці, ви бізнес, за рахунок чого сьогодні існує наша держава, і ви відстоюєте свої права. Тому, шановні колеги, я прошу вас підтримати мою поправку, яка направлена на захист українських підприємців і на захист конкуренції. Ні. Ставлю на голосування правку номер 1 народного депутата Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, шановні підприємці, зверніть увагу, наскільки на сьогоднішній день ви є незахищеними і наскільки монобільшість дбає тільки про інтереси певних компаній. Цим законопроектом починають створювати нерівні конкурентні умови і не дадуть вам можливості належним чином захищати свої умови. Ви знаєте, мабуть, і у вас, і у мене виникає питання: а чи є до цього законопроекту додаток з компаніями, які повинні вигравати тендери і в яких галузях? Чому вас позбавляють можливості захищати свої інтереси? Це точно не Закон про захист державних коштів і не Закон "Про публічні закупівлі". Той законопроект, який був у попередніх скликаннях підготовлений, який дійсно навів порядок, сьогодні намагаються його ліквідувати. Ставлю на голосування правку номер 4. Прошу визначатись та голосувати. За-44 Рішення не прийнято. Наступна правка номер 5, Пузійчук. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, звертаю вашу увагу. Проектом пропонується доповнити глосарій Закону "Про публічні закупівлі" визначенням "адміністратор електронної системи". Але, шановні колеги, цей термін у жодній статті закону не використовується. Можливо, автори писали про адміністраторів, які будуть в ручному режимі адмініструвати цю систему і визначати, хто буде переможцем, хто не буде переможцем? Якщо це помилка, тоді поясніть для чого ви це робите? Ви знову намагаєтесь провести чергові схеми, які будуть шкодити розвитку українського підприємництва. Я прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 5 правку, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-48 Рішення не прийнято. Правка не врахована. А окрім Пузійчука хтось буде ще наполягати на правках?

Верховну Раду вже почали перетворювати чи продовжують перетворювати в обслуговуючу інституцію. Зараз роблять настільки спотворене законодавство, що вже важко приблизно даже оцінити той обсяг роботи, який потрібно буде провести в наступному парламенті для того, щоб виправити оці всі речі, які ви сьогодні проводите. Скажіть, поясніть, для чого ви сьогодні спотворюєте той законопроект, який дає можливість проводити дійсно публічні закупівлі, той законопроект, який дійсно дає можливість економити державні кошти, економити кошти громад? Для чого ви сьогодні створюєте преференції для певних компаній? Прошу мою поправку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 8 правку. Комітет не підтримав Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, мова йде про положення, яким уточнюється, яка саме ціна має бути зазначена у звіті договору про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. Однак це уточнення зайве, таким чином обтяжується законодавство. Відповідно до статті 1 закону "Про публічні закупівлі" договір про закупівлі є господарським договором. А відповідно до статті 189 Господарського кодексу ціна є істотною умовою господарського договору. Тому в проекті, по суті, двічі дублюється вже положення. Пані Роксолана, ми ж спотворюємо законодавство, прокоментуйте. Ставлю на голосування правку номер 18 Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 19 правка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, і я, і всі наші колеги-парламентарі дякують вам за ваше відношення до Регламенту, за повагу до колег, але в будь-якому випадку парламент – це є місце дискусій. І тому от є конкретні запитання до представника комітету, до автора законопроекту, який я як парламентар, представник українського народу в парламенті і наші громадяни хотіли б почули фахову відповідь представника комітету те, що стосується конкретно цієї статті. Чому двічі дублюєте і чому йде таке спотворення законодавства? Дякую.

За-70 Рішення не прийнято. 10 правка, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановний Дмитро Олександрович, зверніть увагу, моя попередня доповідь була 40 секунд, заощадив 20 секунд часу для того, щоб представник комітету надала відповідь на ті запитання, які цікавлять. Приходять звернення від підприємців, приходять звернення від різних асоціацій, де є застереження, що цей законопроект погіршить конкуренцію в Україні, що цей законопроект погіршить якість послуг, які будуть надаватися, послуги, які Тому ми хочемо почути відповідь, і в мене було конкретне запитання, яке стосувалося моєї поправки 17, щоб дали пояснення по законопроекту. Дякую. Ви могли б ще більше зекономити часу, якщо б не ставили правки на підтвердження. Ставлю на голосування правку номер 20. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Наступна правка 22, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина, Житомирщина. Вельмишановний Дмитре Олександровичу, повністю підтримую вас і погоджуюсь з вами, що народні депутати не наполягали б на поправках, якби законопроекти були якісні, фахово підготовлені, отримували підтримку у українського бізнесу. Єдина можливість на сьогоднішній день донести позицію бізнесу – це ця парламентська зала, яка є місцем для обговорення, для парламентської дискусії. Це наше не право, а наш обов'язок захищати інтереси українських громадян, захищати український бізнес і акцентувати увагу на таких законопроектах, які будуть наносити шкоду українському бізнесу, які будуть знищувати конкуренцію,

минулому році під час пандемії ми також наполягали на поправках, які стосувалися захисту української землі. І сьогодні наш лідер Юлія Володимирівна Тимошенко представляє інтереси українського народу, відстоює інтереси українського народу в Конституційному Суді. Тому що ви проводите такі недолугі закони, не тільки які стосуються публічних закупівель, ви сьогодні ведете свою діяльність, яка направлена проти держави, суверенітету, українського бізнесу, проти українських громадян, ваша діяльність направлена на знищення. І наш лідер, і наша фракція, і 79 відсотків громадян України виступають проти продажу продажу української землі. І ви робите зараз цими публічними закупівлями такі ж самі аналогічні помилки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 26 поправка народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Наступна поправка 28-а. Пузійчук, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, на превеликий жаль, мої сьогоднішні виступи, вони, мабуть, більше адресовані не нашим колегам саме тому, що ми не чуємо пояснень представника парламенту, представника профільного комітету. І ви знаєте, у мене дійсно відбувається таке дежавю, коли рік тому, теж під час пандемії, коли не мали можливості прийти сюди українські аграрії, під час карантину, вночі приймали законопроект. І в чому дежавю? В тому, що тоді голова профільного комітету також стояв на трибуні, але не було ніяких пояснень. І що відбувалося, і відбувається далі? Ми використали свої можливості для захисту української землі в парламенті, і за поданням фракції "Батьківщина", і нашого лідера Юлії Володимирівни Тимошенко сьогодні "Батьківщина" відстоює наше право на землю, ваше право на землю… Ставлю на голосування 28 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 12:45:19

Шановні громадяни, от зверніть увагу на повне ігнорування ваших прав. Вельмишановна панянко, чому ми не можемо, ваші колеги, отримати відповідь ні на одне запитання, яке стосується законопроекту? А суть моєї поправки заключається в тому, що цим законопроектом обмежуються права громадських організацій, осіб з інвалідністю шляхом встановлення додаткової вимоги щодо одержання пільг з оподаткування. Скажіть, як це пов'язано із законопроектом про публічні закупівлі? І тільки у такому випадку закупівлі таких організацій будуть здійснюватися без застосування конкурентної процедури спрощених закупівель. Абсолютно незрозуміло, до чого податкові пільги у законопроекті про публічні закупівлі.

Шановні колеги, от зверніть увагу на логіку цього законопроекту. В цьому законопроекті, з одного боку, знімаються конкретні вимоги до підстав відсутності конкуренції, створюються очевидні корупційні ризики та надається карт-бланш недобросовісним замовникам, які будуть проводити тендери в інтересах певних осіб і одночасно посилюються вимоги для організацій осіб з інвалідністю, яких навпаки потрібно підтримати. Ви подивіться, яка викривлена логіка цього законопроекту. У мене питання: для кого і для чого цей законопроект? Я не бачу додатку до цього законопроекту, де перелік компаній, по конкретних галузях, які будуть вигравати ці тендери? Я прошу підтримайте мою пропозицію і не створюйте проблем організаціям осіб з інвалідністю. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування 33 правка народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Наступна поправка 35. Пушкаренко наполягав, так. Будь ласка, включіть. Арсеній Пушкаренко, "Слуга народу". Шановні колеги, дійсно дуже важливий законопроект, і дуже добре, що ми сьогодні його розглядаємо, і я закликаю всіх загалом підтримати. Що стосується моєї правки вона стосується удосконалення тендерних процедур для дорожнього господарства, для дорожньої інфраструктури. Чому? Тому що ми бачимо, що в минулому році нам вдалося побудувати понад 4 тисячі якісних кілометрів державних доріг. Ми бачимо, що 30 років всім це відомо, всім громадянам, нам тут присутнім, що дорожня інфраструктура не розбудовувалася, а вона фактично була в критичному стані. І на фоні будівництва 4 тисяч державних доріг якісних ми бачили, як дорожня мафія через Антимонопольний комітет зловживає своїми правами, через інші механізми блокувала ці процедури і ці тендери. Тому моя правка покликана для того, щоб це удосконалити. Я прошу всіх вас, шановні колеги, підтримати мою правку для того, щоб ефективно ми могли працювати і будувати сьогодні

Шановні колеги, послухайте дуже уважно. Ця поправка стосується змін до статті 7, яка визначає умови та порядок державного регулювання, контролю у сфері закупівель та громадського контролю. Чинний закон передбачає перевірку казначейством документів, які стосуються усіх закупівель. Проектом же ви передбачаєте здійснювати таку перевірку лише щодо тих закупівель, які здійснюються з використанням електронної системи закупівель. Що буде з тими закупівлями, які здійснюються без використання електронної системи? Як вони взагалі будуть контролюватися? А враховуючи те, що ви спрощуєте критерії відсутності конкуренції, то ви автоматично збільшуєте кількість позаконкурентних закупівель, ну, висновки напрошуються дуже неприємні. Тому я прошу підтримати мою поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 38 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, я звертаюсь в першу чергу до моїх колег з "Голосу". Ви відстоюєте публічні закупівлі, це є, мабуть, метою вашої діяльності. Послухайте уважно, мова іде про оприлюднення інформації про закупівлі. Цим проектом звужується перелік випадків, коли оприлюднення інформації про закупівлі є обов'язковим, то єсть фактично почнуть приховувати проведені тендери, а саме скасовується обов'язок оприлюднення звітів про виконання договорів про закупівлю, якщо договір не виконано. Інформація не буде оприлюднюватися навіть за умови закінчення терміну виконання договору. Слухайте, як не буде оприлюднюватись інформація про публічні закупівлі? Де ж публічність, якщо ви починаєте приховувати інформацію про проведені тендери? Ставлю на голосування 45 правку Пузійчука. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 46, Пузійчук.

Ми всі підтримуємо електронні закупівлі, це добре. Але відкриті торги з обмеженою участю – це що? Це те, що здійснюється з використанням електронної системи? Закон передбачає і випадки, коли закупівлі здійснюються без використання цієї системи. А що робити з такими закупівлями? Що це за публічні закупівлі? Ви визначтесь, або ви підтримуєте повністю, або дайте можливість проводити різні форми закупівель. І цю зміну потрібно виключити. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 47 Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні підприємці, шановні громадяни, звертаюся до вас. Послухайте, які унікальні новели прописують автори законопроекту. Цим законопроектом пропонується замінити обов'язок замовника укласти договір з переможцем торгів на право укласти договір. У мене є просте питання, мабуть, і у вас. Для чого проводити тендери, якщо ваша перемога не означає, що з вами будемо укладений договір? Якщо ви випадково виграєте тендер і ви не входите в перелік акредитованих компаній в цих галузях, якщо ви не входите в той перелік, під кого будуть проводитися ці тендери, то з вами договір не укладуть. Це може бути право, яке знову починає створювати корупційні ризики. Чи будуть вас запрошувати і пояснювати умови, на яких з вами укладуть? Цей законопроект просто пронизаний корупційними такими... Ставлю на голосування 59 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-34 Рішення не прийнято. 4 правка, Пузійчук. Дякую, Дмитре Олександровичу. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, дозвольте хоча б дати пояснення з одного питання. Чому з переможцем не буде укладений договір? Чому це не обов'язок – укласти договір, а право? Який сенс цього законопроекту, якщо цією нормою повністю нівелюється процедура закупівель? Повністю нівелюється право переможця отримати можливість здійснити послуги, надати послуги, поставити товар. товар. Це реальна абсурдність цих пропозицій. Тоді кажіть чесно, що це законопроекти виписуються під певний перелік акредитованих компаній. Для інших нема сенсу даже подаватися на ці тендери. Дякую. ПІДЛАСА Р.А. Дуже дякую, пане Голово. Пане Пузійчук, я просто хочу сказати, що те, що ви говорите, має дуже мало стосунку до ваших правок. В своїх поправках, яких є багато, ви просто підряд виключаєте виключаєте кожен абзац законопроекту, незважаючи на те, чи це технічна норма, чи це не технічна норма. Що стосується вашого питання про договір. В цій нормі йде мова про те, що замовник може укласти договір на наступний день, а не через 20 днів. Взагалі обов'язок укласти договір з переможцем регулюється в іншій статті законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 51 Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

прочитати цей законопроект і завтра, і в майбутньому на сайті Ради. Зверніть увагу, що та інформація, про яку зазначає наша колежанка, не повністю відповідає дійсності. Переможець торгів – це та особа, з якою повинен бути укладений договір, а не може. Закон сьогодні передбачає обов'язок, а не право замовника укладати договори. І це повинна бути норма закону. Повинні бути захищені інтереси українського бізнесу. Повинні бути захищені інтереси українських підприємців. Дякую.

У мене загалом вісім правок. Я попрошу 2 хвилини по черзі і поставити на голосування лише дві правки:

Колеги, 71 правка, увага, до змісту законопроекту автори вносять пропозицію, що до вимог до скарги додається подання доказів про порушення права. Те, що може бути встановлено лише за наслідками розгляду скарги. А встановленням цим надається можливість органу оскарження без будь-якого розгляду скарги, по суті, просто відфутболювати скарги, які їм не подобаються, просто непотрібні їм скарги без розгляду. А при цьому просять докази. Я прошу її підтримати, 71 правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Комітетом ця правка не підтримана, зокрема, тому що ми вбачаємо доцільність документального підтвердження порушених прав під час оскарження, тому що оскарження дуже часто використовується для тендерного тролінгу. Дякую. Ставлю на голосування 71 поправку народного депутата Маслова. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Моя поправка стосується наступного. Що проект містить заборону відкликання скарги на порушення у сфері публічних закупівель. Вдумайтеся, не можна відкликати скаргу на якусь публічну закупівлю. Чому? А тому що намагаються усунути норму там про недобросовісну конкуренцію. Так, можливо, потрібно не повертати кошти тим скаржникам, які необґрунтовано подають ці скарги? І зробимо наповнення бюджету. Ставлю на голосування 63 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Наступна поправка 65, Пузійчук, будь ласка. Ні, так? Дякую. Підласа, 67-а. Ні. 69-а. Ні. 71-а. Ми вже проголосували. 73-я, Фролов. Ні.

Колеги, стосовно тендерного тролінгу ви згадуєте. Ви говорите, що це боротьба з тендерним тролінгом? Так ось, 96 правка моя стосується того, щоб до розгляду скарги в органі оскарження допускався не тільки "тендерний троль", який подає скаргу, а й учасник, стосовно кого приймалось рішення. Кого це рішення стосується? Тому що дивна річ: "тендерний троль" може разом із замовником приймати участь в розгляді скарги, а учасник, який чесно виграв, наприклад, переміг у тендері в закупівлі, надав найбільш економічно обґрунтовану ціну, найбільш економічно вигідну, він не може чомусь приймати участь. Так от моя правка номер 96, на якій я наполягаю, щоб її підтримали, якраз і надає можливість таким учасникам також приймати участь в розгляді цих скарг. Дякую. Позиція комітету, будь ласка. 96-а. Шановні колеги, я ставлю на голосування 96 поправку народного депутата Маслова. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Пузійчук наполягає на правках ще? Ні. Дякую. А хто ще наполягає на правках? На підтвердження правки, Колтунович. Дякую, шановний пане Голово. А, прошу передати слово Шуфричу. Вибачте, не порозумілись з колегою. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут слово не передається. Правка яка, шановні колеги? Включіть мікрофон Колтуновича. з порушенням Регламенту внесли додатково три поправки: 136, 137 і 138. На сайті Верховної Ради є порівняльна таблиця від 28 травня. А вчора 03.06 з'явилася таблиця зі змінами нібито, і це нові поправки. Ми цих поправок не бачили ні на другому читанні, нічого іншого. Тому з цієї точки зору прошу їх поставити на підтвердження. А по суті, ну, реально схемні, коли дозволяється в користь окремих олігархічних груп перерозподіл майнових комплексів, забираючи в одних, передаючи іншим. Тому я прошу вас поставити їх на підтвердження для того, щоб все-таки… і не голосувати, зал. Дякую за увагу. А регламентний комітет, звертаю увагу, як вносяться у нас поправки до другого читання, чому з порушенням строків і як це публікується? Дякую за увагу. ПІДЛАСА Р.А. Шановні колеги, правка 136 врахована частково, 137 і 138 враховані повністю. Вони, це неправда, що вони не обговорювалися на комітеті, вони були в таблиці від 28 травня, і комітет їх обговорював, навіть автор поправки Давид Арахамія доповідав ці поправки. Комітет вирішив, що ці поправки їх влаштовують в цьому законопроекті. Тому прошу підтримати і залишити ці правки врахованими. Ставлю на підтвердження правку номер 136 Арахамії. Комітетом врахована частково. Ставлю на голосування в тій редакції, яка запропонована комітетом, на підтвердження. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-261 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Наступна правка 138 Арахамії. Комітетом… врахована повністю. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-259 Рішення прийнято. І крайня правка 138 також Арахамії. Врахована комітетом. Ставиться на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.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

Прошу підтримати та проголосувати. За-273 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Наступне питання порядку…

звертаємо вашу увагу до останнього рішення РНБО десь в списку, в санкційному списку опинилися наші друзі з батальйону Шейха Мансура, які в самі важки часи для України стали на захист нашої держави. І це не про "воров в законе", які легко знайдуть спільну мову за злочинним режимом Путіна або Лукашенка. Що чекає на наших друзів, це ми всі знаємо. Це помста Росії, це катування і смерть в колоніях Росії. Сподіваюсь на те, що вони випадково опинилися в цьому списку. Але це дуже вдарить по іміджу як влади, так і України. Тому що нашу державу поважають за те, що ми дали відсіч окупанту, агресору – Росії. Я хотів би нагадати, що якраз ми, українці, згадали, що таке слова гідність і свобода в 2013-му і в 2014 році. А коли у нас почалась війна, ми ще раптом усвідомили, де є місце героїзму і що таке честь. я хочу нагадати, що в 2014 році на заклик української влади відгукнулись не тільки українці з всього світу, а і дагестанці, грузини, чеченці і росіяни, яких відразу злочинний, злочинний і кримінальний уряд Путіна оголосив ворогами і оголосили їм переслідування. Ви самі чудово бачили і пам'ятаєте, були чисельні відеозвернення про те, що це не ваша війна, які були направлені якраз до наших побратимів по зброї чеченців. Ідіть, уряд України вас зрадить, або повертайтесь до нас в Ічкерію, або вертайтеся в свою Європу, куди ви втекли. Ні, сказали вони. Що таке братство по зброї, ми теж дізналися з 2014 року, дуже чітко і явно. Це не честь віддавати на поталу ворогові своїх побратимів. Це не честь і негідність і ницо так поступати з тими, хто стоїть пліч-о-пліч за нашу і свою свободу. Тому що ще колись ми таки разом будемо святкувати розвал цього "карликового режиму" і свободу… Дякую. Героям Слава! Сушко Павло Миколайович – з процедури. Немає. Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстраційний номер 4651). Хтось буде наполягати на правках? Тоді по правкам йдемо. Шановні колеги, насамперед ми звертаємо увагу на те, що в цьому парламенті окремі політичні сили, безумовно, переживаючи за рейтинги, можливо, переживаючи за те, як будуть сприйняті в окремих посольствах цим законопроектом і поправками, часто розходяться здоровим глуздом. А під здоровим глуздом ми беремо до уваги так само і рішення конституційних судів минулого часу, і те, що ми є конституційною державою, і те, як ми насправді боремося із корупцією в цій державі. Тому ми звертаємо увагу на те, що декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування електронної декларації саме по собі не характеризується ознаками корупції, як це було доведено рішенням Конституційного Суду минулого часу, і іншими конвенціями, які ми взяли на озброєння як держава Україна, зокрема Конвенція Організації Об'єднаних Націй, який визначає статус корупції, тому не треба, як кажуть, вискакувати зі штанців.

За-97 Рішення не прийнято. Наступна поправка 7. Кабаченко, Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". У цій правці я хочу звернутися до доповідача, до Олександра Сергійовича, із наступним запитанням. Стаття 9 Конституції України говорить про наступне: чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Україна у жовтні 2006 року ратифікувала дві міжнародні конвенції. Перша – Конвенція ООН проти корупції і друга конвенція – Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією. Жодна із цих конвенцій не відносить недостовірне декларування до кримінального злочину. Питання дуже просте: для чого ми з вами приймаємо міжнародні конвенції? Для чого ми з вами згоджуємося з тим, що сам факт прийняття міжнародних конвенцій є частиною Конституції, порушуючи наші міжнародні конвенції і зобов'язання? Дуже прошу надати відповідь, Олександре Сергійовичу. Дякую. БАКУМОВ О.С. Дуже дякую, шановний пане народний депутат. Наша законодавча система побудована таким чином, що, якщо навіть ми ратифіковуємо міжнародне законодавство, міжнародне право і надаємо йому статус національних норм, ми маємо право доповнювати нашу національну систему права власними нормами і власним баченням. Однак я хотів би наголосити вашу увагу на тому, що ми не відносимо ці кримінальні правопорушення чи злочини саме до кримінальних правопорушень, які є корупційними. Ми створили спеціальну абревіатуру і назвали їх такими правопорушеннями кримінальними, які пов'язані з корупцією. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 7 поправку народного депутата Кабаченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Сергій Вельможний, Луганщина. Ця правка говорить про те, що за визначенням міжнародно-правових норм внесення недостовірних відомостей до декларації особи, що виконує функції держави, хоча і є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, але не є корупційним правопорушенням. Відповідно пропонується залишити можливість застосовувати дієве каяття для даних видів посадових злочинів. Прошу поставити на голосування та підтримати. Ставлю на голосування 9 поправку народного депутата Вельможного. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Зверніть увагу, в цьому залі тільки що озвучувалося, що дійсно конвенції ратифіковані, ми повинні їх все-таки дотримуватися і змінювати, або прописувати своє законодавство. розбіжності вони не повинні бути. Ну, нехай мене почує український народ. Злочини корупційні чи пов'язані з корупцією – це те саме чи ні? А виступаючий каже, що це не те саме, і окремою правкою ми це робимо. Корупційні злочини, якщо ми ратифікували, то ми повинні все-таки дотримуватися однієї стратегії. А якщо в корупційних злочинах згідно ратифікованих конвенцій слова немає про декларування, то що ж ми змінюємо? Виключіть цю поправку, якою ви робите і порушуєте міжнародне законодавство, яке ратифіковане Україною, і ми проголосуємо "за". Прошу поставити на голосування. Безперечно. Ставлю на голосування 13 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Наступна поправка 14, Кулініч. Не наполягає. 15-а, Кулініч. Не наполягає. 17-а, Батенко.

як невнесення суб'єктом декларування лише відомих йому відомостей щодо об'єкта декларування до електронної декларації. Ми переконані, що це діяння більш об'єктивно викладе суть правопорушення. Ми ставимо фактично суб'єкта декларування у залежність, якщо ми це не врахуємо, у залежність від волі третіх осіб, які можуть не надати суб'єкту декларування відповідної інформації або надати неповну, або неточну інформацію, при цьому не несучи жодної відповідальності. І фактично цією правкою ми врахуємо рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року, яким суд сказав, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування завідомо недостовірної інформації та умисне неподання суб'єктом декларування декларації є надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень. Прошу ці дві поправки поставити на голосування. Дякую, Тарас Іванович. Я ставлю 17-у, потім 31-у. Все правильно, да? Ставлю на голосування 17 поправку народного депутата Батенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. І одразу ставлю 31 поправку народного депутата Батенка. Те саме, комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-79 Рішення не прийнято. Наступна поправка 18, Фріс. Не наполягає. 19-а, Кулініч. Не наполягає. 20-а, Разумков. Не наполягає. Наполягаєте?

по 366-й щодо декларування і завідомо неправдивих даних щодо внесення в декларацію Конституційний Суд прийняв рішення: визнав її неконституційною. Натомість в минулому році, зверніть увагу, робоча група з усіх фракцій народних депутатів зібралася, прийняла вольове рішення, вернули декларування, але з обмеженнями: поріг і обмеження волі. Як ви поважаєте себе, коли вам кажуть, що вам надо зменшити поріг вдвічі, а не пояснюють – чому. Питання просте: залишити в старій редакції або пояснити з трибуни, яка все ж таки конструкція, яке економічне обґрунтування використано для того, щоб зменшити вдвічі поріг? Поясніть. Ставлю на голосування 21 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. Я бачу, що ви підтримуєте цей закон. 13:25:39 За-85 Рішення не прийнято. Власенко. Не наполягає. Кулініч. Мамка. 28-а, Мамка. Я все-таки, коментуючи свою правку, намагаюся, щоб все-таки громадяни України і держслужбовці, які заповнюють декларацію, зрозуміли, хто ж заказчик цього банкету, розумієте. Якщо ми не можемо зрозуміти самі, не можемо зрозуміти по тій причині, що просто мовчать і нічого не пояснюють, то необхідно все-таки знати своїх героїв в лице. Моя правка каже про те, що раніше було позбавлення волі, визнано неконституційним. Після цього Рада проголосувала, зробили компромісно обмеження волі. Але коли проаналізувати те, що було раніше, позбавлення волі: одне кримінальне провадження за декілька років, яке дійшло до логічного змісту, до суду. А ми знову вертаємо позбавлення волі, і ніхто нам не пояснює, у зв'язку з чим, причина, чому так... Ставлю на голосування 28 правку Мамки. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка,

він нічим не змінився від тієї статті, яка була визнана неконституційною. Перше. Була одна стаття. Зміст складається, розказую вам, з диспозиції санкцій. І якщо розділено зараз, та ж сама історія, на дві статті і скласти її, то получиться та ж стаття, яка добросовісно визнана неконституційною. Ми мало того, що міняємо пороги і санкцію по цій статті вертаємо до першої редакції неконституційної, ми кому помагаємо громадянам України чи корупціонерам, які будуть по суті вносити недостовірні дані, не подавати декларацію? І через півроку визнаються… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Дякую. Бабенко Микола, Біла Церква. Шановні колеги, наприкінці минулого року зусиллями спільної робочої групи нашої з вами Верховної Ради було досягнуто компромісне рішення і повернута кримінальна відповідальність за ті злочини, про які ми з вами сьогодні говоримо. Але ми бачимо, що щось змінилося, з'явилася нова політична воля. І не дивлячись на принципи справедливості, співрозмірності, ми сьогодні приходимо до того, що ми повинні розглянути даний законопроект і визначитися щодо посилення кримінальної відповідальності. Я думаю, що якщо вже прийнято таке рішення, то необхідно говорити про те, що вже якщо карати, то карати. Якщо це дійсно суспільно небезпечне діяння, а воно дійсно таким є, ми бачимо величезну кількість корупціонерів з величезними статками, які не можуть пояснити їх походження, то давайте вже не говорити про те, що це легкий злочин, а прирівняємо його вже до тяжкого злочину. Не будемо говорити про можливість обмеження волі, штрафів. А якщо у нас чинною редакцією передбачено позбавлення волі лише до 2 років, то мої правки вирішують цю проблему. Пропоную прирівняти дані види злочинів до тяжких злочинів і карати так карати – від 5 до 10. Прошу весь зал підтримати дані правки. Прошу також "слуг народу" підтримати правки. І, ви ж розумієте, ми ж це фактично якщо ми не будемо зараз за це голосувати, то це конфлікт інтересів. Закликаю "слуг народу" і всі фракції підтримати мої правки. Дякую. Ставлю на голосування дві правки: 46-у і 56-у. Правильно? Комітетом вони не підтримані. Ставлю правку номер 46 на врахування. Прошу визначатися та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. 56 правка, Бабенко. Прошу визначатись та голосувати.

За-70 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. 36 правка, Батенко. Дякую, Дмитро Олександрович. Ну, я розумію, що залу нецікаво в принципі цей законопроект, дослухатися до здорового глузду ряду представників фракцій і депутатських груп. Але разом з тим ми нагадаємо, що даною правкою ми пропонуємо не передбачати позбавлення волі в якості санкцій за таке діяння, як невнесення суб'єктом декларування відомих йому відомостей щодо об'єкта декларування до електронної декларації, відповідно до рішення Конституційного Суду України, який ми вже звично ігноруємо. І хочу нагадати, що сумнозвісна чи славнозвісна 366 стаття, за якою каралися в попередні роки, за статистикою, яку наводило НАЗК, за нею каралися позбавленням волі переважно тільки депутати сільських і селищних рад в Україні. Оце той рівень боротьби з корупцією, який ми демонстрували за цією статтею. Тому прошу мою поправку поставити на голосування, 36-у. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 36 правку Батенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-103 Рішення не прийнято. Наступна правка, Вельможний, правильно? 37-а. У мене три правки: 23-я, 37-а та 54-а, достатньо буде хвилини. Я хочу сказати, що ми пропонуємо виключити покарання у вигляді позбавлення волі за вказане правопорушення у зв'язку з відсутністю суспільної небезпечності вказаного кримінального правопорушення. І зовсім логічно, пропонуємо збільшити санкції у вигляді штрафу за вчинення вказаного кримінального правопорушення. Прошу поставити на голосування та підтримати правки: 23, 37 і 54. Дякую.

37. Ставлю на голосування правку номер 37 народного депутата Вельможного. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 13:35:33 За-73 За-73 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка, Радіна, Мамка, 43. Шановні народні депутати, хочу вашу звернути увагу, як діє в нас стале законодавство. Що таке "стале"? Турборежим – зрозуміло громадянам України. Згадайте, як виправляли до цього часу, покаяння є від монобільшості. Хочу звернути увагу, що сталість даже в організованих злочинних групах становить не менше року. У нас закон проіснував 3 місяці. Сталість – проаналозовано, зроблено повністю всі висновки. Я так розумію, нам пояснять, чому ж все-таки ми збільшуємо і вводимо позбавлення волі, на підставі яких аналізів? Ну, крім що медичних, є ще аналіз законодавства, аналіз юридичної практики, практичного застосування. Чому нам мало обмеження волі? Я хочу все-таки настояти на своїй правці, залишити обмеження волі. Якщо є такий аналіз... Ставлю на голосування. 43 поправка народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна поправка Бабенка 44-а. Не наполягає. Радіна, 45-а. Не наполягає. Бабенко, 46-а. Не наполягає.

Вони корелюються з іншими щодо визначення кримінальних порушень такого діяння, як невнесення суб'єктом декларування лише відомих йому відомостей щодо об'єкта декларування. Ми пропонуємо дати визначення, які відомості щодо об'єктів декларування вважаються відомими об'єкту декларування, і встановлюємо вимогу цією правкою, що відомості стосовно об'єктів декларування, які перебувають у володінні або користуванні членів сім'ї суб'єкта декларування, мають бути подані такому суб'єкту лише в письмовому вигляді. Прошу дві правки 49-у і 63-ю поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я спочатку 49-у, а потім 63-ю. Ставлю на голосування 69 поправку народного депутата Батенка… 49-у, перепрошую, народного депутата Батенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:38:45 визначатись та голосувати. 13:38:45 За-99 Рішення не прийнято. І ще ви просите 63-ю, так? Ставлю на голосування 63 поправку народного депутата Батенка. Так само комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, я прошу звернути все ж таки увагу, стосовно яких відомостей вони вважаються об'єктивними і тими, які підлягають декларуванню. Це відомості, які стали відомі члену сім'ї декларанта і самому декларанту, але спосіб отримання цих відомостей і коли вони стають відомі не визначений законом. Так можна просто-напросто будь-які відомості вважати, що є відомими. Тут чітко в цій правці вказується, які ж відомості є відомі, які надані членом сім'ї декларанта такому декларанту для виказання їх в декларації. Ось і все. Прошу підтримати вказану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 50 народного депутата Фріса. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-304 Рішення прийнято. Правка врахована. Вітаю вас, Ігор Павлович. Наступна правка, КАБАЧЕНКО В.В. Володимир Кабаченко, "Батьківщина". Дякую. До санкцій статті 363 прим. 3 Кримінального кодексу, тобто за умисне неподання декларації, пропонується додати ще один вид відповідальності, а саме позбавлення волі на строк до 2 років. Таким чином у цій статті вказаній за один і той самий юридичний факт, тобто за умисне неподання декларації, у судді на вибір буде три інструменти: це штраф, це громадські роботи і це одразу ж позбавлення волі. Ми пропонуємо позбавлення волі як санкцію замінити на обмеження волі. Це як перша пропозиція. Друга пропозиція. Якщо з якоїсь причини ви не погоджуєтесь із запропонованим варіантом, додайте, будь ласка, до списку санкцій таку санкцію, як обмеження волі. І тоді вже суддя, керуючись своїми мотивами, він зможе обирати серед таких інструментів, як штраф, громадські роботи, обмеження волі і вже потім насамперед позбавлення волі. Дуже дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, не відволікайте, будь ласка, доповідача. Шановні колеги, Денис Анатолійович, голосуйте. Готові голосувати? Ставлю на голосування правку номер 53 Кабаченка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-76 Рішення не прийнято. 58 правка, Мамки. 13:42:21 МАМКА Г.М. Шановні народні депутати, от є вислів тут дуже поважних політиків: "яких вам ще реформ не хватає?". Я все-таки проясню, яким чином працює в Україні антикорупційна система щодо притягнення до відповідальності. А можна тихіше?! Попросити тишу в залі, тому що дуже важко працювати. Для того, щоб подати недостовірні дані в декларацію або її не подати, необхідно все-таки до цього, до подачі декларації, шляхом вчинення злочинів, а саме незаконне збагачення, зловживання службовим становищем, халатність, привласнення розтрат і все інше, і таких статей більше 40, і на цьому етапі є повноваження в правоохоронних органів документувати ці діяння тієї особи, яка буде подавати декларацію. Але уявляєте, яким чином роблять правоохоронні органи, що дозволяють це зробити? ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 58 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Да, дякую. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 59-а, Ковальов. Тут є технічна помилка щодо цієї правки, тому пропонується дати слово автору і поставити її на підтвердження.

за неподачу декларації, яка існує зараз в редакції, є позбавлення волі до 2 років, тобто за неподачу декларацій. Я думаю, що це є занадто покарання. Оскільки, наприклад, для ухилення від сплати податків у нас є штраф, а за неподачу декларацій сільським головою, депутатом або секретарем – до 2 років позбавлення волі. Моєю правкою пропонується саме обмежити, обмеження волі, а не позбавлення. Я думаю, що це є нормальним і достатнім покаранням саме за неподачу декларації. Дякую вам.

позбавлення волі, але не обмеження волі. Чому так, тому що особі вигідніше тоді буде взагалі не подати декларацію, тому що там буде обмеження волі в санкції цієї статті на відміну від того, щоб збрехати, вибачте мене, і тоді відповідальність буде за 362-ю з позначкою 2 позбавлення волі. Саме задля цього комітет виходив з того, щоб і там, і там було позбавлення волі. Дякую. І прошу поставити це питання на підтвердження, і зал нехай визначається. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, те, що ви говорите, що вона не підтримана комітетом, по таблиці цього не видно. Тому є пропозиція поставити її на підтвердження. Готові голосувати? На підтвердження. Ставлю правку номер 59 Ковальова на підтвердження. Прошу голосувати.

За-251 Рішення прийнято. Правка підтверджена. Юрчишин. Не наполягає. Юрчишин наполягає. 62 правка. Шановні друзі. По-перше, хочу подякувати нарешті комітету, що ми дійшли до розгляду цього законопроекту, ми реально втратили півроку, чим призвели до того, що декларації, які ми подали 1 квітня, вже не підлягають перевірці, власне, за цією статтею, не є фактажем. Нагадаю, "Голос" ще в грудні подав пропозиції, і якби ми їх прийняли, ми би це питання цілком вирішили. А що, власне, пропонує ця правка? Реалізувати пропозиції Венеційської комісії, надані нам у травні, щоб всі сто тисяч топ-чиновників ще раз проголосували, продекларувалися. Таким чином не буде зворотної дії, бо це "Перехідні положення", але насправді, ми чітко покажемо, що ми не уникаємо відповідальності. І прохання до доповідача сказати, чому ця правка не підтримана. Ні, на врахування. Готові голосувати? Прошу визначатися та голосувати. За-86 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка 65, Фріс. Дякую, пане Голово. Дякую, колеги, за підтримання попередньої правки. Зараз ця правка стосується внесення змін у профільний Закон про запобігання і протидії корупції, тобто опять-таки стосовно відомостей, які є відомими декларанту і члену декларування. Тому, будь ласка, так само треба її підтримати, щоб воно лягало з попередньою правкою. Ставлю на голосування правку номер 65. Комітетом не підтримана. Готові голосувати? Ставиться на врахування. Прошу визначатися та голосувати.

За-294 Рішення прийнято. Правка врахована. Наступна правка… Всі правки пройшли. Готові голосувати? Готові голосувати? Будь ласка, займіть свої місця. Яка поправка? Не кричіть.

А підійдіть до мене, будь ласка, доповідач і голова комітету.

Тиша в залі, будь ласка. Пояснюю, яка ситуація. Колеги хочуть поставити ще одну правку на підтвердження, але не можуть знайти номеру. Зараз дамо їм можливість знайти і обов'язково... (Шум у залі) треба поважати колег. Це все тому, що Мамці не відповідали на його правки, да, отака вийшла незручна ситуація.

Ну що, знайшли? Колеги, займіть свої місця і підготуйтесь до голосування.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

недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстраційний номер 4651). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Покажіть по фракціях, будь ласка. "Слуга народу" – 219, "Опозиційна платформа – За життя" – 0, "Європейська солідарність" – 26, "Батьківщина" – 17, "Партія "За майбутнє" – 1, "Голос" – 17, "Довіра" – 17, позафракційні – 10. Сушко – з процедури. Шановні колеги, це суто технічне питання, але дуже важливе, це стосується заміни членів ТСК. Хочу подякувати Радуцькому Михайлу Борисовичу та Колісник Анні Сергіївні, які виявили бажання дати можливість іншим членам займатися також проблематикою ТСК – Борзовій Ірині Наумівні та Мезенцевій Марії Сергіївні. При цьому зберігається пропорційно присутність усіх фракцій в нашій ТСК. ТСК дуже важлива, скоро будемо вам робити проміжний звіт. ТСК відмічає: в Україні постійно порушуються права дітей з інвалідністю. Ми встановлюємо ці факти, постійно звітуємо про це. Хочу просити вашої підтримки, щоб ми консолідували всі зусилля навколо цього питання. Бо якщо ми зараз цей геноцид проти дітей з інвалідністю не зупинимо, то більше ніхто це не зможе зробити. Вся надія батьків – з інвалідністю на нас з вами, шановні колеги, вони нас обирали. Прошу вас підтримати. Дякую за увагу. Немає заперечень? Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проект Постанови реєстраційний номер 5352. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-334 Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму. Необхідно обговорення? Будь ласка, пропонується прийняти рішення про розгляд цього питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-238 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Бужанський Максим Аркадійович. Шановні колеги! Шановна президія! Так сталось, що діючий Закон про заборону пропаганди тоталітарних режимів дуже добре діє як антирадянський закон. І, на жаль, так сталось, що він зовсім не діє як закон антинацистський. Мій законопроект спрямований на те, щоб додати в нього положення, які роблять героїзацію нацизму неможливою. Вдумайтесь, в ХХІ сторіччі, через 80 років після початку Великої Вітчизняної війни, яка забрала 27 мільйонів життів, через 80 років після трагедії Бабиного Яру вулицями нашої столиці марширують фанати-есесівці. Безкарно марширують. Однією із СС дивізій. Це при тому, що Нюрнберзький трибунал визнав СС злочинною організацією в цілому. Це при тому, що засудження нацизму є базовою цінністю цивілізації, західною в першу чергу, яка не по розповідях усвідомила жах війни та расових теорій. Ми повинні зробити героїзацію нацизму неможливою. Героїзацію тих, хто безпосередньо мав відношення до СС, героїзацію тих, хто безпосередньо мав відношення до Голокосту - масового знищення євреїв та ромів. Я ніколи не думав, що настане той момент, коли ми вимушені будемо робити це на законодавчому рівні.

Доброго дня, шановні колеги! Комітет розглядав це питання достатньо ретельно. Ми направили декілька звернень в тому числі до наукових інституцій, в тому числі до університетів, для того, щоб отримати позицію з урахуванням в тому числі історичного контексту. Підкомітет з питань конституційного права окремо розглядав цей законопроект і не знайшов жодних суперечностей або невідповідності Конституції. Тому рішенням комітету рекомендовано Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму (реєстраційний номер 2797) (від 3 лютого 2020 року), поданий народним депутатом України Бужанським, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Відповідні зауваження, які були висловлені інституціями, а також Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України можуть бути враховані під час доопрацювання цього законопроекту до другого читання. Прошу підтримати. Дякую. Будь ласка, запишіться: два – за, два – проти на виступи від депутатських фракцій та груп. Дануца Олександр Анатолійович. Дякую. Я абсолютно переконаний, що той злочин, який вчиняли люди на прізвище Гітлер, люди на прізвище Сталін, люди, які сьогодні вчиняють це на прізвище Путін, ці злочини мають увійти в історію і мають бути покарані відповідно до в тому числі нами прийнятих законів, нами прийнятих постанов. Тому я абсолютно підтримую постанову, внесену нашим колегою. Дякую.

абсолютно ніяким чином не реагувати на цей законопроект і тиснути червону кнопку. Тому що навіть сам автор собі суперечить. Дякую всім тим, хто підтримав мій депутатський запит, коли ми просили Президента України надати звання Героя голові братства дивізії СС "Галичина" Михайлу Мулику. І сам же ж Максим Бужанський голосував за те, щоб Михайло Мулик був Героєм України! То він собі зараз сам суперечить! Я вас дуже прошу, у нас історія була непроста. Дивізійники – це люди, які віддавали своє життя за майбутнє України, боролися за кожного з нас. І я горджуся тим, що я знала дуже багато з тих, хто, на жаль, не дожив до сьогоднішніх часів. Це справжні герої України! Не ведіться, будь ласка, на ці популістичні загравання з російським електоратом автора. Будьмо патріотами своєї країни. Шануймо і поважаймо своїх героїв. І пам'ятаймо, якби не вони, України незалежної зараз би в нас не було.

Хотів би нагадати, шановні колеги, що я ніколи не голосував за присвоєння колишньому есесівцю звання Героя України.

найбільшу ціну у Великій Вітчизняній війні, саме у Великій Вітчизняній, яка розпочалася 22 червня 41-го і завершилася 9 травня 45-го року, українці і білоруси віддали найбільше життів своїх громадян. Найбільше. Фашисти пройшлися нашою територією двічі: в бік Москви, а потім тікаючи з-під Москви. Тому я абсолютно переконаний, що тут сперечатися немає про що. А щодо там Другої світової війни. Так я як закарпатець задаю запитання: а чому ми не говоримо, що в Україні війна почалася в 1938 року після Мюнхенського зговору, коли Франція, Великобританія. Німеччина, Італія домовилися про розподіл Чехословаччини. І, до речі, шматочок увірвала собі Польща, а шматочок – Угорщина. І так сталося, що мій рідний Ужгород вже не зміг у 39-му році повернутися до України. Тому давайте до історії ставитися чемно. Якщо вашою логікою йти, то Друга світова війна на Україні почалася після Мюнхенського зговору в 1938 року. Тому давайте, є свята дата: 22 червня 41-го і 9 травня 45-го. І кожен, хто стріляв у спину Красній армії, яка боролася проти фашизму, є, безумовно, зрадником. Після 45-го року кожний мав право визначатись, як він ставиться до радянської влади. А коли стріляли в спину нашим солдатам і тим паче есесівцям, то ми маємо це засудити, як це засудив, до речі, Нюрнберзький процес. Історія вимагає справедливості та відповідальності. Дякую за увагу.

Шановні колеги, парламент замість вирішення реальних проблем витрачає на розгляд проектів, які не просто порожні і неякісні, а написані цілком у руслі російської пропаганди. Можна лише поспівчувати людині, яка поставила собі за завдання, що ще таке треба вигадати для Закону про засудження тоталітарних режимів, коли там все насправді прописано. Закон діє, і ми маємо десятки справ якраз проти використання нацистської символіки, закон не потребує жодних поправок. Перший варіант цього шедевру взагалі був написаний настільки недбало, що слово "режим" було жіночого роду, Третій рейх фігурував як одна з радянських республік. А на додачу до того в цьому проекті заборонялось використання Гімну Німеччини, дружньої для України держави, тому що автор цього законопроекту назвав його нацистським гімном. Але навіть теперішній, другий варіант цього проекту, не позбавлений абсолютно знову анекдотичних речей. Вже сама назва цього законопроекту списана з російських агіток або взята з законотворчості ще одного зрадника України – Вадима Колесніченка. Причому списана з російської мови настільки недбало, що воєнні злочини в ньому називаються військовими. Автор, очевидно, не розрізняє ці поняття. Втім, назва в цьому проекті живе сама по собі, мовляв, караул, нацизм легалізують, давайте зупиняти злочинців – саме те, що говорить російська пропаганда. А текст живе сам по собі. І тут можна лише погодитися із зауваженнями Головного науково-експертного управління, яке відзначає, що цей текст лише псує і послаблює чинне законодавство, яким, нагадаю, нацистська пропаганда заборонена і не просто заборонено, а передбачено кримінальну відповідальність 10 років ув'язнення. Єдине пояснення щодо появи таких шедеврів – це допомога державі-агресору в спробах дискредитації України і підтримки російської брехні про те, що нібито в Україні героїзується нацизм. У мене немає запитань до автора, який продукує подібний законодавчий треш, це його спеціалізація. У мене запитання до керівництва Верховної Ради. Навіщо ми пхаємо такий треш в пленарні засідання, Крулько Іван Іванович. Немає? Гузь Ігор Володимирович. Шановні друзі, я хочу підтримати колег. Дійсно, в Україні прийнятий Закон про засудження тоталітарних режимів і, дійсно, по ньому відкриваються кримінальні провадження, і, дійсно, притягуються люди до відповідальності, зокрема за пропаганду нацизму. В даній ситуації дійсно цей депутат хоче показати, що в нашій країні є якесь засилля пропаганди ідеології націонал-соціалізму. Та це смішно. Відкрийте очі, про що ми говоримо сьогодні! У нас мільярд проблем, але цієї проблеми у нас немає, як і в нас найнижчий рівень антисемітизму в країні в Європі. Це теж є дослідження. Тому я вважаю, що паразитування на цій темі – це дійсно підігравання російській пропаганді, де на телебаченні майже щоденно показують, що тут чуть не… я не знаю, з символікою, з прапорами Адольфа Гітлера ходять по наших вулицях і проспектах. Не голосуйте за цей закон. Дякую. Герасимов Артур Володимирович.

Федерації про антисемітизм, фашизм, нацизм, про те, що ми вже 7 років їмо снігурів, вони вже вимерли, що ми дітей розпинаємо і все інше, що суцільні фашисти і нацисти. Мені так прикро, що хтось в цій залі дозволяє говорити про Велику Вітчизняну війну, а не про Другу світову, і говорить про 22 червня, а не про 1 вересня. Ви знаєте, моя домівка не з 22 червня, а з 1 вересня війна прийшла в мій дім, Мені прикро, що ви це не визнаєте. І ганьба поліції, яка не відкриває справи, коли приносять червоні вітки з червоними прапорами… із стрічками з комуністичним режимом, от на це ми не реагуємо. Закон не про нацизм, це все працює, є в Кримінальному кодексі і є в законопроекті. Більше того, я подарую, напевно, "100 годин історії України" від В'ятровича автору законопроекту, щоб нарешті заспокоївся і забувся про те, що він пише. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Переходимо до голосування. Запросіть народних депутатів до зали. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання героїзації військових злочинів та легалізації нацизму (реєстраційний номер 2797).

Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-155 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання проект Закону реєстраційний номер 2797. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-189 Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про повернення суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. Прошу підтримати та проголосувати. За-193 Рішення не прийнято. Закон відхилено. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (реєстраційний номер 5109). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. За-225 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Бужанський Максим Аркадійович. Шановні колеги, радий вас знову тут бачити. На жаль, досі існує таке ганебне явище, як антисемітизм. На щастя, Україна з усім сучасним світом з ним бореться, вдало бореться. Але як можна боротися з антисемітизмом, коли ми не знаємо, що це таке. У нас на законодавчому рівні немає поняття антисемітизм, ми не знаємо, що це є. Європейський парламент прийняв визначення антисемітизму та рекомендував всім країнам його прийняти. Це визначення надало так звана IHRA (Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту). Шановні колеги, я нагадаю вам, що в цьому році восени буде 80-а річниця трагедії Бабиного Яру. Я вважаю, що заради пам'яті тих, хто загинув, заради пам'яті тих полутора мільйонів євреїв, яких втратила Україна, ми повинні прийняти це визначення. Запам'ятайте, немає українського антисемітизму, він скрізь однаковий, і ми повинні прийняти саме те визначення, яке є світовим. Я прошу вас всіх підтримати цей законопроект, він має підтримку послів Ізраїлю, Німеччини, Сполучених Штатів. Ці країни визнали антисемітизм саме в таких значеннях. в таких значеннях. Я прошу вашої підтримки, ми повинні внести в наше законодавство визначення, що таке антисемітизм. Це окреме ганебне явище. Дякую. Дякую. Слово надається голові Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин народному депутату України Дмитру Валерійовичу Лубінцю. Доброго дня, шановні колеги, шановна президія, громадяни України! 28 квітня 21-го року комітет розглянув на своєму засіданні проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (реєстраційний номер 5109). Метою дійсно цього законопроекту є протидія запобіганню антисемітизму та його проявам в Україні. Для досягнення зазначеної мети у законопроекті дається визначення антисемітизму, вказуються його основні прояви, встановлюється заборона антисемітизму та його проявів. Також законопроектом встановлюються види відповідальності за порушення законодавства про антисемітизм. Головне науково-експертне управління, шановні народні депутати, ви можете подивитись, надало зауваження до даного законопроекту. При цьому Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова на своєму засідання теж розглядали і підтримують мету законопроекту та вважають, що затвердження міжнародного визначення антисемітизму потребує визначення і в українському законодавстві. Міністерство культури та інформаційної політики, а також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті підтримують у цілому мету закріплення в національному законодавстві норм, що запобігають проявам дискримінації за національною ознакою. Водночас вважаю, що все ж таки законопроект потребує доопрацювання. На нашому засіданні окрім народних депутатів були присутні посли Німеччини та Ізраїлю, вони підтримують прийняття даного законопроекту. Дійсно, є зауваження до деяких норм, але як народні депутати, які профільно розглядали цей законопроект у нашому комітеті, ми вважаємо, що до другого читання ми можемо це виправити. Дякую, шановні народні депутати. Дякую, шановні колеги. Є необхідність обговорювати це питання? Прошу записатися: два – за, два – проти.

Шановні колеги, місяць тому в цьому залі ми проголосували постанову, яка встановлює день 14 травня Днем пам'яті українців, які спасали євреїв під час Другої світової війни. За оцінками єврейської організації "Яд Вашем", офіційно їх було 2,5 тисячі, а неофіційно – 25 тисяч українців. Відомі ім'я в усьому світі закатованого отця Омеляна Ковча, який в 44-му році загинув в Майданеку, врятувавши більше 600 євреїв, Андрій Шептицький і багато-багато інших. Сьогодні єврейська громада веде регулярний підрахунок випадків проявів антисемітизму в Україні. З 18-го року щороку вони публікують свої звіти.

Center, дуже відома міжнародна організація, визначає, що на сьогоднішній день в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Європі. Це я до теми вчасності цього законопроекту. Безперечно, ми вважаємо, що будь-які "ізми": і антисемітизм, і ксенофобія, і расова дискримінація – гідні нашого засудження, що ми постійно демонструємо. Але давайте до другого читання зробимо все можливе і неможливе, щоб змінити назву цього законопроекту. Залишити все, крім слова "в Україні", тому що, як правильно сказав доповідач номер один, це всесвітньо визнаний термін "антисемітизм". Немає антисемітизму в США окремо, в Німеччині і окремо в Україні. Він є в світі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народному депутату України Брагару Євгену Вадимовичу, фракція політичної партії "Слуга народу". 14:21:50 Вітаю вас! Минулий доповідач сказав, що у нас в Україні начебто неактуальна тема антисемітизму. На жаль, це не так. Антисемітизм в Україні – тема досить актуальна. В першу чергу на побутовому рівні. Останнім часом дуже часто ми кажемо, що у нас в Україні начебто немає дискримінації за національною, релігійною чи мовною ознакою. Але це не так. Дискримінація за ознакою кольору шкіри, за ознакою мови у нас в Україні є, і, на жаль, держава з цим останніми роками не бореться. Ми повинні докласти всіх зусиль для того, аби це ганебне явище остаточно зникло з України. Дякую вам за увагу. Слово надається народному депутату України В’ятровичу Володимиру Михайловичу, фракція політичної партії "Європейська солідарність". Шановні колеги, автор продовжує використовувати заголовки російських медіа в якості назв до своїх законопроектів. Після запобігання героїзації військових злочинців і легалізації нацизму пропонує взятися за запобігання і протидію антисемітизму в Україні. Тож у мене по суті немає запитань до нього. Але ми знову є свідками спроби використання нашого парламенту для актуалізації російських фейків про буцімто загрозу антисемітизму в Україні. Тут уже згадували про дослідження Pew Research 2018 року, яка говорить, що Україна на останньому місці в Європі по показниках, які говорять про антисемітизм. Не знаю, можливо, після обрання Президентом Зеленського ситуація в 2019 році різко зросла і в Україні різко зріс антисемітизм, і нам треба аж спеціального закону. Напевно, автор цього закону саме на це покликається. Насправді цей проект суперечить 24 статті Конституції, яка забороняє привілеї, обмеження за ознаками етнічного походження і міжнародно прийнятному визначенню антисемітизму. Не кажучи вже про відверто провокаційне формулювання "антисемітизм в Україні", повну невідповідність проекту принципу юридичної визначеності і переповненість цього проекту оціночними судженнями. Колеги з монобільшості, якщо не хочете дослухатися до думки експертів, прошу звернутися до думки представників вашої влади, Кабінету Міністрів. Почуйте Мінкульт, який закликає не ухвалювати таких непродуманих проектів без фахового обговорення. Почуйте МЗС, почуйте науково-експертне управління парламенту врешті-решт. В Україні давно діє 161 стаття Кримінального кодексу, яка передбачає 8 років позбавлення волі за розпалювання національної ворожнечі, і таким чином захищає українців, євреїв, людей будь-якої національності і будь-якого віросповідання. Колеги, парламент має вирішувати реальні, а не вигадані проблеми, тим паче не проблеми, вигадані російською пропагандою. Дякую.

Колеги, ви знаєте, є такий вираз: якщо Господь хоче когось погубити, він спочатку позбавляє його розуму. І це саме те, що відбувається в цьому залі, адже що, по суті, зробив своїми законопроектами пан Бужанський? Він запропонував унікальний порятунок і для влади, і для парламенту в цілому, щоб дуже ефективно відмитись від тієї ганьби, яка впала на всю Україну після того, як центром Києва промарширували прихильники дивізії СС "Галичина". Я можу особисто сказати: коли я поділився світлинами з того параду в групі соціалістів – в Парламентській асамблеї Ради Європи це найбільша група, 186 членів з усіх країн-членів Ради Європи – це був повний шок. Зараз завдяки цьому ми готуємо дебати щодо крайніх правих і антисемітизму в Європі, в тому числі в Україні. Так ось, тоді спочатку не було реакції, потім влада почала від цього відмежовуватись. Сьогодні Бужанський двома законопроектами запропонував унікальну можливість сказати: Україна бореться з нацизмом, Україна засуджує тих, хто співпрацював з Гітлером в 40-і роки, Україна бореться з антисемітизмом. І що ми чуємо замість цього? Виправдання і героїзація тих самих СС. Я вам гарантую, що виступ одної з моїх колег, яка сьогодні з цієї трибуни назвала бійців дивізії СС героями, буде перекладено за годину англійською мовою і розіслано всім депутатам Європейського парламенту і Парламентської асамблеї Ради Європи, в Американський єврейський комітет, в Конгрес і в усі парламенти цивілізованих країн світу. Ви тим самим фактично допомагаєте створенню в Україні іміджу того, що тут не просто не цураються ганебних сторінок своєї історії, а пишаються ними. Що ви робите? Якщо ви провалите і цей законопроект, я вас запевняю, я зроблю все, щоб на всіх міжнародних площадках цю владу і цей парламент аберували як такий, що побоявся стати в боротьбі проти нацизму та антисемітизму на бій правди і бік всього цивілізованого світу. Ви тим самим допоможете реальним ворогам, які хочуть цього, які хочуть, щоб Україна виглядала погано. … (Не чути) завалите закон.

Бобровська Соломія, фракція "Голос". Ви знаєте, я дивувалася, працюючи в Одеській області, як понад 160 національних меншин, представники нацменшин, могли з собою вживатися і показували унікальний приклад толерантності і наскільки органічно і правильно були вплетені всі: українці, росіяни, євреї, гагаузи, болгари і так далі. І мені так дивно, що країна фактично, яка стала ресурсом для будівництва, зокрема Держави Ізраїль в 49-му році, сьогодні це розглядає. Бо це насправді дико і соромно. Дико і соромно читати і текст, який написаний був, як курка лапою, і, в принципі, навіть не відповідає словнику термінологічному Ради Європи. Більше того, мені цікаво, шановні колеги, ви законодавці, ви читаєте взагалі Кримінальний кодекс? Вам щось стаття 161 Кримінального кодексу говорить про засудження і про кримінальну відповідальність для тих, хто розпалює і займається розпалюванням національної ворожнечі? Все є в законодавстві. Якщо ви хочете винести, а потім прийняти ще 200 законів по відношенню до інших нацменшин, ми можемо, звичайно, заблокувати роботу парламенту і на цьому зупинитися. Дякую.

Ви хочете продовжити засідання? Добре. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проект Закону про запобігання та протидію антисемітизму в Україні (реєстраційний номер 5109) Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-252 Рішення прийнято. Закон прийнятий за основу. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (друге читання). Ніхто не буде на правках наполягати? Будуть наполягати? Це друге читання, точно буде в цілому, не повірите. Стріхарський. Не наполягає. Цимбалюк. Не наполягає. Скільки правок? Багато? Одна правка – Батенко. Білозір, скільки правок? Дві хвилини – чотири правки?

правопорушень у сфері габаритно-вагового контролю за допомогою засобів фото- і кінозйомки, відеозапису в неавтоматичному режимі. Ми вже мали ситуацію, коли масово фіксувалися зловживання при використанні радарів з визначення швидкості руху транспортних засобів і так далі. І тому ми переконані, що до другого читання нам слід залишити лише фіксацію в автоматичному режимі, як і було передбачено в першому читанні. Просимо правки 17 і 121 врахувати і поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування правку Батенка. Вона була врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні, правильно? Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-137 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Мурдій, 94 правка. Так ви ж одну показували правку. Мурдій, 94 правка. Білозір, дайте, будь ласка, список правок. Напишіть, будь ласка. 14:32:24 МУРДІЙ І.Ю. Доброго дня, шановні колеги! Дуже потрібний закон, важливий. Але хотілося б деякі невеличкі уточнення зробити в цьому законопроекті. Колеги, правка стосується зміни… Правка не стосується зміни суті законопроекту, але стосується лише заповнення товарно-транспортної накладної. Тим самим мінімізує можливість корупційної складової при роботі інспекторів Укртрансбезпеки на дорозі, тобто на лінії. В цьому законопроекті пропонується вказувати в товарно-транспортних накладних ширину, довжину, висоту автомобільного Я пропоную підтримати мою правку, де передбачається лише ваговий параметр, який саме нам потрібний для збереження доріг, які ми так активно будуємо, ремонтуємо… Ставлю на голосування 94 правку. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. 14:33:57 За-132 Рішення не прийнято. Правка відхилена. Білозір. Дві хвилини і чотири правки, правильно? Дві правки. Будь ласка, включіть мікрофон Білозір. Назвіть одразу правки, будь ласка. 14:34:12 БІЛОЗІР Л.М. Правка 76 і 95. Якщо 95 приймуть, тоді ще 104, якщо можна. Якщо ні, тоді вже тільки дві. Можна так? Дивіться, колеги, значить, одразу хочу сказати, що вважаю, що потрібно приймати цей законопроект про посилення контролю за великоваговим транспортом. певні застороги. Зокрема, дивіться, наразі прийнято так, що авто можуть відправляти в будь-який пункт габаритно-вагового контролю до 50 кілометрів. Ніхто це не буде відкомпенсовувати ці маршрути, збитки від цих зайвих кілометрів теж будуть величезні. Тому ми просимо, щоб без відхилення по маршруту слідування транспортного засобу на відстань не більше 50 кілометрів, щоб не було зловживань, не відправляли куди попало, не повертали, а тільки по маршруту автомобіля. Прошу підтримати і врахувати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 76 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-192 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 95 правка. Колеги, 95 правка. Тут потрібно скасувати обов'язок зважувати на полях і зробити так, щоб тільки за наявності техзасобів. Де взяти ваги на кожному полі аграріям, щоб обов'язково зважувати? Там взагалі такі штрафи величезні. Просто будуть людей "обілечувати" і все. Здоровий тут глузд має перемогти, тому що, дивіться, логіка така: аграрії, коли збирають зернові на полі, у переважній більшості одразу вивантажують насипом зерно у вантажівки посеред поля. І в них фізично немає вагів на кожному полі, щоб зважити вантажівку, після зважування вказати вірну вагу і ТТН, про що фактично наразі тут ідеться. Тому прошу тільки за наявності технічних засобів зважування в пункті навантаження і врахувати цю правку номер 95. Ставлю на голосування 95 праву Білозір. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-164 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Дякую. Батенко, ще якась правка? Ні. Дякую. Клименко, правки назвіть, будь ласка.

Колеги, в принципі, закон правильний і треба його прийняти, оскільки інвестиції мільярдні, вірніше, стомільярдні в дороги повинні бути захищені від того, щоб перевантажені автомобілі розбивали їх і створювали аварійні ситуації, і фактично бюджет України, і платники податків гроші викидають, якщо ми дійсно не зберігаємо дороги. Цей закон, він повинен бути направлений на збереження доріг і збалансувати інтереси вантажовідправників, вантажоперевізників, а також громадян Але є одне "але". Закон виписаний в дуже нечітких формулюваннях, які в умовах практично відсутності служби Укртрансбезпеки з середньою заробітною платою інспектора в 6 тисяч 800 гривень і з можливістю отримувати з з нечіткими формулюваннями великі корупційні доходи і має великі корупційні ризики. Тому мої, власне кажучи, правки направлені на те, щоб чітко визначити, коли і як застосовуються штрафні санкції. Також ми повинні розуміти, що у нас багато вагових комплексів є не тільки... є старими і вони мають великі похибки, в тому числі технічні похибки. Тому мої правки чітко визначають, при яких відсотках перевантаження є які штрафні санкції. Тобто правка, наприклад, 151-а

похибки. Розумієте, тобто ми ще не встигли… ми не маємо обладнання, яке може зважувати комплекси, може зважувати машини, але ми вже штрафуємо водіїв… Дякую. Переходимо до голосування за правки. Правильно? 151 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-123 Рішення не прийнято. 159 правка. Прошу визначатися та голосувати.

За-116 Рішення не прийнято. І 153 правка… 163 правка, Клименко. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-110 Рішення не прийнято. 77-у не можна поставити на підтвердження, вона не врахована. Євтушок, і переходимо до голосування. Правильно я розумію? Скільки у вас правок? Одна правка, Євтушок. 14:41:31 ЄВТУШОК С.М. Сергій Євтушок, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, буквально з середини червня… ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер правки скажіть, будь ласка. Правка номер 60. Вже з середина червня і нам синоптики прогнозують, що буквально з середини червня почнеться потепління, вже потепління. І тим самим ми маємо чітко зрозуміти, що перевантажені машини вщент зруйнують ті дороги, які ще мають більш-менш нормальне покриття. Тому ми маємо вжити всіх заходів, аби належним чином контролювати цю ситуацію. В 60 правці я чітко пропоную, щоби не вносили норму за стягнення з порушників перевантаження, мають вирішуватися в суді, так, як пропонується в законі. Я пропоную залишити чинну норму закону, щоби центральний орган влади, який буде і контролювати, і буде стягувати з порушників, які будуть перевантажувати свої автомобілі, гроші і стягнення. Прошу підтримати дану правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 60. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.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

За-280 Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор (реєстраційний номер 2713). 2713). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати. 14:44:16 За-244 До слова запрошується народний депутат України Марусяк Олег Романович – і від авторів, і від комітету. Дайте до 4 хвилин. Шановний Голово, шановні колеги, Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні 25 лютого 2021 року переглянув своє рішення від 19 червня 2020 року та вирішив внести новий текст законопроекту реєстраційний номер 2713-д, яким пропонується встановити єдину ставку податку на дохід, валовий ігровий дохід, отриманий від організацій та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей 10 Крім податку на дохід, передбачається, що суб'єкти господарювання також сплачуватимуть податок на прибуток за загальною ставкою 18 відсотків. При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою базовою основною ставкою податку. Пропонується запровадити оподаткування виграшів, які становлять більше восьми мінімальних зарплат, це 48 тисяч гривень. Також пропонується скасувати Також пропонується скасувати необґрунтовану потрійну плату за ліцензії на впровадження діяльності, це ліцензії з організації та проведення букмекерської діяльності на впровадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, казино у мережі Інтернет та на гральний автомат. Натомість не запроваджувати нульову ставку податку на дохід до 24-го року, як пропонувалося раніше у попередній редакції. Запропонована єдина ставка для всіх видів бізнесу дозволить встановити всім рівні умови і уникнути ризиків маскування однієї діяльності під іншу, а також завадить перерозподілу впливу окремих секторів ринку. Крім того, це також допоможе легалізуватися більшій частині ринку азартних ігор та залучити іноземних суб'єктів у даній сфері, для яких важливі і зрозумілі та обґрунтовані правила ведення бізнесу. Оскільки станом на даний час жоден відомий у світі іноземний організатор азартних ігор не придбав ліцензію у зв'язку з незбалансованістю ціни ліцензії та теперішніх ставок оподаткування. Зниження ставки податку на GGR буде компенсовано за рахунок надходжень від сплати за ліцензію, адже в Україні встановлені найвищі плати за ліцензію на організацію та проведення азартних ігор у світі. На сьогодні Комісію з регулювання азартних ігор та лотереї вже видано 19 ліцензій на здійснення діяльності, а також окремо ліцензії на гральне обладнання. До бюджету вже надійшло за 5 місяців 738 мільйонів гривень платежів за ліцензії. І це без врахування податків. Наприклад, три оператори лотерей вже у 21-му році повинні заплатити за ліцензії 50 мільйонів гривень. І це крім податків. І такі надходження будуть щороку. Ліцензія для казино у Києві коштує 2 мільйони доларів, в інших містах на відкриття казино плата складає 1 мільйон доларів. Така ціна існує тільки в Білорусі, але там ставка GGR 8 відсотків, ми пропонуємо 10. Натомість одне казино в Києві в рік має сплатити 80 мільйонів гривень лише плати за ліцензію, включно з ліцензіями на автомати і гральне обладнання. Запровадження адекватного податкового навантаження, збалансованого з вартістю ліцензії, дозволить забезпечити виведення грального бізнесу з тіні. Комітет на своєму засіданні 25 лютого 21-го року рекомендував Верховній Раді України прийняти вказаний законопроект за основу та в цілому як закон з необхідними технічними, юридичними правками. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую. Шановні колеги, інші співавтори будуть доповідати з приводу своїх законопроектів? Да? Тоді, будь ласка, слово надається народному депутату Наталусі Дмитру Андрійовичу. Колеги, мої вітання! Я дуже коротко хочу зазначити, що будь-який з цих законопроектів – це насправді правильний законопроект не стільки про сам ігорний бізнес, скільки про економіку. Розумієте, в умовах дефіциту грошових коштів, в умовах необхідності знайти і вивільнити додаткові засоби для оплати і робочих місць, і пенсій, і заробітних плат, ми як держава на сьогоднішній день маємо знаходити нові ніші, ми як держава маємо знаходити нові ринки. І цей ринок у нас є абсолютно новий. Він є таким, який приваблює міжнародних інвесторів, він є такий, який дасть можливість стимулювати туристичну сферу, він є такий, який дасть можливість на місцях тут почати виробляти певне обладнання, яке буде використовуватися на цьому ринку. Мова йде про те, що ми не можемо дозволити собі сьогодні відмовлятися від тих грошей, які є, ми ж всі розуміємо, що вони є, просто вони знаходяться в тіні. І сьогодні нам потрібно зробити надважливий перший крок для того, щоб почати виходити і виводити ці гроші з тіні. Якщо ми вже прийняли цей законопроект про лібералізацію азартних ігор, нам потрібно розпочати цей процес направду, нам не потрібно робити Нам потрібно запустити нарешті цей ринок, вивільнити ці кошти з тіні і дати можливість українській економіці справді отримати гроші "білі", прозорі, чисті гроші від запуску нової сфери і нової індустрії. Тому я закликаю, колеги, підтримати цей законопроект і нарешті дати працювати новому ринку, який згенерує для української економіки не один мільярд гривень. Дякую. Слово надається народному депутату України Дубінському Олександру Анатолійовичу для презентації альтернативного законопроекту. 14:50:47 ДУБІНСЬКИЙ О.А. Шановні колеги, доброго дня! Це дуже цікава історія з цим законопроектом 2713, тому що він з'явився тому, що "Слуга народу" вирішила зробити черговий подарунок бізнесу, а не народу. Черговий подарунок після зниження податку на додану вартість для олігархів з 20 відсотків сільгоспвиробників так званих. Черговий подарунок тим, хто може зробити собі податкову амністію під 2,5 відсотка річних, коли ви все життя сплачували 18 плюс військовий збір 1,5 Лотерейний бізнес запропоновано оподатковувати під 10 відсотків, тоді як всі підприємства в країні сплачують податок на прибуток у 20 Лотерейна діяльність, гральні автомати, казино – все це заслуговує від так званих "слуг народу" підтримки податкової, щоб вони сплачували вдвічі менший податок, ніж інші суб'єкти господарювання, які існують в нашій країні. Це черговий законопроект спрямований на те, щоб люди сплачували більше, тому що для них, попри обіцянки людини цієї, чиє місце зараз тут пусте, Володимира Зеленського, підвищувалися тарифи, попри обіцянки зниження та підвищення пенсій, вони знижуються в ефективному розмірі, попри обіцяння зростання економіки, вона стагнує. Але напроти всього цього дуже обов'язковим є зниження податків для грального бізнесу. Це найважливіше завдання, як я його розумію, в розумінні "слуг народу". Мій законопроект пропонує залишити ставку, яка зараз існує, і зрівняти її для всіх видів гральної діяльності – 25 для всіх видів гральної діяльності. Тому що це гральна діяльність, яку можна порівняти з торгівлею зброєю або наркотиками. Це зло, яке треба оподатковувати, якщо воно існує. Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Хочу також підтримати запропонований комітетом законопроект. Він є більш вдалим, ніж моя редакція, тому я не буду наполягати на голосуванні саме мого проекту. Але маю сказати всім, що це законопроект, який дає можливість, запрацювати ринку грального бізнесу. Тому що на дану секунду ми просто як держава продаємо ліцензії, але не можемо ніяк адмініструвати податки. це є перший крок, аби легальний бізнес запрацював, а нелегальний бізнес був забраний з вулиць наших міст. Дякую. Пропоную підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, є необхідність обговорити цей законопроект? Прошу записатися: два

Шановні колеги, ось тут прозвучали такі думки, що в нас дефіцит бюджетних коштів, їх бракує. Але я не розумію, чому тоді знижувати ставки з 18 до 10 відсотків, наприклад. Я не розумію, чому під час війни прибирати військовий збір. Тобто хтось з українців буде грати в азартні ігри, насолоджуватися життям, а наші військові будуть відстоювати нашу землю і наше мирне небо. Це як сприймати? взагалі відсутність доступу контролюючих органів до системи онлайн-моніторингу, а таке передбачено тільки одним законопроектом 2713-2, а всі інші забороняють цей доступ до органів контролюючих і таке інше. Це взагалі для кого робиться? Ви робили азартні ігри, відкривали для того, щоб вони приносили до бюджету мільярди гривень, ви це обіцяли. А зараз ви навпаки нівелюєте цю всю ідею. хочеться сказати, що крім того, що ви зменшуєте всі ці ставки, ви насправді робите такий клондайк для уходу від оподаткування багатьох фізичних осіб. Адже відповідно до цих законопроектів громадяни зможуть уходити від оподаткування під час виграшів і легалізувати свої доходи, отримані злочинним шляхом. І це зауваження і ГНЕУ, і всіх спеціалістів. Що ви робите? І коли ви пишете в пояснювальних записках, що це утворення сприятливих умов для виведення з тіні та легалізації роботи сфери азартних ігор, це коли ми, опозиція, це кажемо, це нормально. А коли влада признає, що в тіні працюють азартні ігри, то це вже ненормально, вибачте. Дякую за увагу.

Шановні українці! Шановний бізнес, який ще працює в Україні! Невже ви стерпите і цей плювок в ваше обличчя? Я взагалі не розумію, ви говорили про детінізацію ігорного бізнесу і заспокоювали все населення тим, що за рахунок ліцензій державний бюджет отримає десятки мільярдів гривень. На 21-й рік заплановано в державному бюджеті отримати 7 мільярдів 443 мільйони. Отримали 581 мільйон. Я дивилася сайт казначейства за чотири місяці. Що це означає? Що немає ніякої детінізації. Хто був в тіні, всі ж ми знаємо, що вони і досі працюють в тіні. І зовсім не система оподаткування заважає їм вийти з тіні, це точно. Тому зменшення податку GGR для тих, хто займається лотереями, із 30 до 10 відсотків – мінус 2 мільярди в бюджет на рік. Оцінка ринку зроблена не мною, а спеціалістами азартних ігор. Зменшення GGR з 18 до 10 для букмекерської діяльності, казино – мінус 1,8 мільярд. Зменшення фінансового результату на суму GGR призведе до того, що податок на прибуток ніхто не буде платити. І ви на нього не розраховуйте, правильно робите. А тепер найцікавіше щодо звільнення від податку на доходи фізичних осіб виграшів у сумі до 48 тисяч. Знаєте, скільки? Мінус 6,9 мільярда. Це надзвичайно велика сума. Це при тому, що з першої гривні навіть у самих малозабезпечених людей оподатковується заробітна плата. тому, що з першої гривні оподатковуються доходи по депозитах самих малозабезпечених людей. У нас немає цієї границі. Чому ви не запропонували звільнити і таких звичайних бідних людей від оподаткування податком на доходи 48 тисяч? Невже ви вважаєте, що ви можете поступити? Громадяни України мають знати: цей закон проти них. Мало того, що він соціально небезпечний, так він іще забирає з бюджету десятки мільярдів гривень в доход... Дякую, Ніна Петрівна. Шановні колеги, продовжую засідання на 15 хвилин або до кінця розгляду цього питання. Бурміч Анатолій Петрович. 14:58:50 БУРМІЧ А.П. Шановні народні депутати, шановні громадяни України! Награлися. Награлися ми рік назад, коли кричали тут, в залі, про те, що нам треба запустити гральний бізнес. По закону ми все відпрацювали на сто відсотків з міжнародною практикою, з усіма законними і підзаконними і новими тарифами. І всі обіцяли тут, на трибуні, що так будуть платити до кінця минулого року, що не заплатили або заплатили нуль. Але що ж нам не хватает? Знову зменшення податків. А чому ми зменшуємо, яка причина? Гральний бізнес, ви уявляйте, він продовжувався, продовжується і буде продовжуватися гратися завжди. Ми кажемо про законні підстави, податки зменшуємо, а з вулиці гральний бізнес нікуди не зник. У нас є кримінальна відповідальність за незаконні вот эти игрушки. Никто ничего не робить. Де ж та правоохоронна система, яка повинна була нелегальна притягнути всіх до відповідальності організаторів, а коли є умови, які уже Верховна Рада проголосувала? Необхідно Необхідно просто робити висновки. Можна я буду говорити? Спасибі. Необхідно все-таки або якісно приймати і запускати механізми, або зовсім нікуди не влазити і не запускати нічого. Але якщо у нас запустили механізм, витратили бюджетні кошти, відпрацювали, проголосували і щось воно не їде, щось мешает, а не хочуть автори цих дурних ідей, які тут лунали в залі рік назад, вийти до трибуни разом і відповісти: вибачте, нахомутали, але більше так робити не будемо. Дякую. Шановні колеги! Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Я як член профільного комітету пам'ятаю, які точилися баталії стосовно закону, який зараз намагаються прийняти, і стосовно головного грального закону. І вже тоді "Батьківщина" системно казала, ми взагалі в проти легалізації цієї страшної біди і цієї залежності, яка на рівні наркотиків і алкоголю руйнує українське і так дуже зруйноване суспільство. Ви вирішили це легалізувати. як правляча коаліція, "Слуга народу", ви сказали, що будуть мільярди надходжень. Тоді, відклавши в сторону своє особисте несприйняття грального бізнесу як такого, ми як фахівці казали, не спрацює, це неправильні механізми, економічно необґрунтовані. Але знову ж таки ви чуєте тільки себе, ви не чуєте голос навіть економічних професіоналів, ні, давайте приймемо. Прийняли цей закон. Він не працює. Ніхто не готовий взяти, як щойно зазначав мій колега Мамка, ніхто не готовий взяти на себе персональну відповідальність за ту дурість, яку зробили, і кажемо, давайте будемо поліпшувати умови гральним бізнесменам. Тепер давайте подивимось паралельно закони навіть сьогоднішнього порядку денного. Тобто ми хочемо як Верховна Рада знову-таки за вашої ініціативи залізти в кишені до залишків середнього класу іншим законом, до якого ми, слава Богу, сьогодні не дійдемо. А тут ми хочемо поліпшити життя тим, хто заробляє на слабкостях або на тому, що руйнує українське суспільство. Це їх бізнесові проблеми. Якщо вони визначили і купили вже ліцензії, і здійснюють цю діяльність, та хай здійснюють. І не треба нас обманювати про те, що буде 7 мільярдів. По факту ми отримали менше ніж там 700. А по факту ми отримаємо величезне легалізоване зло. Ми розуміємо, що в Україні це здійснюється сьогодні, як і раніше, в тіні. Тому "Батьківщина" послідовно проти. І не треба поліпшувати життя тому, кому не треба поліпшувати. Дякую. Будь ласка, Шахов, Васильченко. Після цього переходимо до голосування. Безумовно, будь-який бізнес повинен вийти із тіні, повинні сплачувати податки, повинні наповнювати український бюджет і за ці гроші допомагати пенсіонерам, збільшувати заробітні плати лікарям, вчителям, також допомагати чорнобильцям та афганцям, які сьогодні залишилися на узбіччі історії. гральний бізнес – це горе для всіх сімей. І кожен, хто грає, повинен показати, звідки в нього гроші, за які він грає сьогодні в гральні автомати або в казино, або десь ще. Ідуть суїциди, ідуть пограбування батьків, людей, ігромани сходять з розуму. І грати може тільки заможна людина, яка може собі дозволити собі це робити, тому що горе в сім'ях українських непотрібне. Шановні колеги, ми повинні дбати сьогодні про Україну, а не забирати останнє у людей, які йдуть типа виграти, бо немає заробітної плати або немає роботи. Дякую. Васильченко Галина Іванівна. Після цього голосуємо. суттєво зменшує податкове навантаження для грального бізнесу, який, мабуть, в останню чергу бізнес, який потребує якихось податкових пільг. Щоб ви розуміли, зараз податковим законодавством встановлено, що організатори лотерей мають платити 30 відсотків від доходу, казино і букмекери – 18. А законопроектом пропонується зменшити до 10 відсотків, тобто, по суті, втричі. Втричі також пропонують зменшити вартість ліцензій. В якій спосіб тоді збираються наповнити бюджет і отримати тих 7,5 мільярда гривень, на які розраховували. Крім того, забирається оподаткування ПДФО від виграшів. Тобто місцеві бюджети знову ж таки будуть недоотримувати суттєві суми коштів. І профільні організації такі, як Асоціація міст України, однозначно так само проти цього законопроекту. Комітет пропонує прийняти за основу і в цілому. Є заперечення? Добре. Гарна пропозиція. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор 2713-д. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення до комітету для підготовки на повторне перше читання законопроект реєстраційний номер 2713-д. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-229 Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.